режим на гласуване. Гласували 157 народни представители: за 156, против няма, въздържал се 1. се 1. Уважаеми народни представители, преди да преминем към дневния ред, искам да се подсетим за една дата, която е от значение за всички нас. Уважаеми народни представители, днес опозицията задейства един от най-важните и най-действените лостове за контрол над изпълнителната власт, заложен в Конституцията на нашата република – вота на недоверие към правителството. Преди да започне обсъждането на внесения проект за решение, Ви моля да се обърнем към историята и да отбележим 135 годишнината от едно събитие, белязало цялата ни модерна история. На днешния ден, на 10 февруари 1879 г., във Велико Търново се открива първото заседание на Учредителното събрание. В Учредителното събрание са представени и най-добрите български умове по това време. Там са и Петко Рачов Славейков, и Петко Каравелов, и Стефан Стамболов, и Константин Стоилов, и, разбира се, първият ни екзарх Антим І и много други, записали името си в учредяването на България. От Учредителното събрание обикновено се помни Търновската конституция. Помни се, че тя е приета за малко повече от два месеца от 229 народни представители. Помни се, че Търновската конституция дава началния тласък за европейското развитие на младата държава. Помни се и свободолюбивият й дух, който я прави една от най-напредничавите конституции в Европа по онова време. В Учредителното събрание се раждат и българските партии – консерватори и либерали. Това е и началото на партийния и политически живот у нас. Уважаеми колеги, погледнато след 135 години това събитие ни изглежда като събрание на единомишленици, които работят с ентусиазъм и патриотизъм, с историческо съзнание, че Конституцията, която обсъждат, ще е основа, на която ще стъпи бъдещото развитие на свободна България. Това, разбира се, е така. Но е много важно да помним и различията, и споровете между народните представители, при това по въпроси от изключителна важност. Тъкмо различията и споровете в Учредителното събрание показват на Европа демократичните традиции на българското общество. Те са най-яркото доказателство, че българите са узрели и заслужили своята държава, макар че Тодор Икономов споделя огорчено: „В Търново се развиха толкози страсти, изказаха се всевъзможни хули и се посяха лоши семена – семена на ненавист, за взаимни гонения, за незачитане. Доста беше едни лица да кажат за едно нещо бяло, за да се поддържа от другите, че то е черно.” Различията и споровете са другата страна на Учредителното събрание. То приема Търновската конституция и с нея вгражда в основите на нова България принципите на демократичността. В същото време с действията си народните представители показват нагледно правото, но и длъжността на народния представител да изказва различното си мнение. Търновската конституция отваря широки възможности за по-нататъшно развитие на българския демократичен дух, а с демократичните си дебати и процедури Учредителното събрание дава висок пример за този български порив за свобода. Днешната дата трябва да бъде оценена и като юридическо начало на българската демократична държавност. Уважаеми народни представители, в съвременния свят на образованост и информираност на хората обществото иска да участва и все повече участва в демократичния процес на вземане на решения. Този процес се развива не само в България. Парламентите не се задоволяват единствено с легитимността си, придобита на избори – те все повече отчитат обществените настроения, все повече и все по-тясно общуват с гражданите. И днес, както преди 135 години, парламентарният контрол и министерската отговорност са важна част от демократичната държава. Това не отменя тежката отговорност, която носят народните представители за пътя, по който върви страната, за нейното бъдеще. Нещо повече, тъй като сме през цялото време във фокуса на общественото внимание, нашите задължения нарастват. Да бъдем на висотата на своята отговорност! Нека в деня на 135-годишнината от откриването на Учредителното събрание си припомним за чувството на отговорност на дедите ни и за техния демократизъм! Нека и опозиция, и мнозинство да използваме вота на недоверие за конструктивно и мъдро обсъждане на въпросите, които той поставя! Нека помним, че от спора има полза и тогава, когато той доведе спорещите до успешни решения – за нас, за нашите деца, за бъдещето на България! Благодаря Ви за вниманието.

Предложението е внесено от 87 народни представители от Парламентарната група на ГЕРБ на 6 февруари. Още същия ден материалите са раздадени на парламентарните групи. В края на работния ден са изпратени по електронен път на народните представители.

Парламентарната група на Движението за права и свободи – 24 минути; Парламентарната група на „Атака” – 20 минути, и нечленуващите в парламентарни групи народни представители имат общо 5 минути, ако желаят да вземат отношение по Проекта за решение. Още едно кратко съобщение: От Комисията за защита на конкуренцията е постъпило Решение № 122, с което е прието становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на текстовете от Закона за лечебните заведения и Националният рамков договор. Освен в Комисията по здравеопазване можете да се запознаете и в Библиотеката. Преминаваме по процедурата на дневния ред.

от народния представител Веселин Вучков.) Заповядайте уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер, госпожи и господа министри! Наистина този ден е символичен – 135 години от откриването на Учредителното Народно събрание. Споменавам го не за друго, а защото наистина днешната процедура, която ще продължи и утре, разбира се, с едно гласуване към края на деня, е израз на едно правомощие по силата на новата българска Конституция от 1991 г. г. Ние от нашата парламентарна група схващаме и разбираме процедурата по парламентарен вот като идея за сблъсък преди всичко на аргументи. Имаме известен оптимизъм в това отношение, че в крайна сметка наистина ще стане спор с аргументи, а не замеряне с непроверени числа и статистика. Разбира се, това изобщо не е изключено. В крайна сметка изразяваме надежда, че управляващата коалиция и най-вече правителството поне ще коригират част от поведението си във връзка с управлението на Сектора за сигурност и обществен ред, още повече че през последните няколко дни, особено миналата седмица – четвъртък и петък, станахме свидетели на няколко несполучливи опита, поне според мен, едно правомощие по Конституцията да бъде дискредитирано предварително чрез няколко обидни квалификации. Ние от нашата парламентарна група съвършено обмислено и много внимателно сме подбрали темата за внесения вот на недоверие провал на правителството в политиката „Вътрешна сигурност и обществен ред”, но наистина не мога да не започна с един много съществен, според мен, фундаментално важен въпрос. Набиват се на очи две отсъствия от парламентарната зала, които по някакъв начин имат отношение към цялостната реформа на сектора за сигурност. Първото съществено отсъствие от парламентарната зала е на основния говорител и защитник на реформата в сектор „Сигурност”, която финишира на 14 юни 2013 г. Това е господин Христо Бисеров. Второто отсъствие от пленарната зала е по отношение на резултата от тази реформа, който намери символичен израз на историческата дата 14 юни 2013 г. в 9,20 ч. сутринта. Това е народният представител господин Делян Пеевски. Искам наистина най-откровено да заявя, че не става дума за някакво заяждане на дребно или за някакви лични нападки, нападки, но тези две отсъствия, които споделих преди малко, и този въпрос, който поставям, всъщност фокусират цялото съдържание на реформата на сектора през миналото лято, а именно че реформата на ДАНС, която се осъществи през месец юни миналата година за броени работни дни на Народното събрание, олицетвори безпощадно една порочна политика, а именно че задкулисен кръг посочени лица решава да постигне своя конкретна цел, подчинявайки цели парламентарни групи – нещо, което беше признато дори и тогава, на 14 юни, от някои народни представители, обръщайки с хастара навън цели закони, като например Законът за ДАНС и Законът за МВР, подчинявайки на практика специалните служби на Република България, за да се постигне наистина една конкретна задкулисна цел. В това е най-големият проблем на реформите на сектора „Сигурност”, които се случиха в началото на месец юни и които осем-девет месеца по-късно наистина започват да дават първите си „резултати”. най-голямата опасност на реформата, която се случи през месец юни миналата година, особено след назначаването на председателя на ДАНС на 14 юни, уважаеми колеги, е, че тази реформа не предполага някаква грижа за публичното благо. Точно обратното, тази реформа, която изкара на площадите и улиците в България хиляди, десетки хиляди български граждани всъщност застрашава публичното благо. Нещо повече, дори имаше опасност изцяло да го елиминира. Искам да попитам управляващите днес: давате ли си сметка в другите държави, особено в Европа и не само в Европа за какво хората излизат по улиците и площадите, за да демонстрират и да изразяват своето недоволство? Когато се провежда някаква социална реформа или се намаляват заплати, или се провежда някаква данъчна реформа. Ние дадохме своя съществен принос в световната история – че заради назначаването на ръководител на конкретна специална, по принцип секретна служба, улиците и площадите на Република България за броени часове, дори, бих казал, в един миг се изпълниха с изключително недоволни български граждани. Върху това всички ние трябва да се замислим. от ДПС.) Настина, разбирам, че това за много хора е неприятна тема. Но как точно се случи реформата на ДАНС миналото лято – това е нещо, което трябва непрекъснато да напомняме. Защото това не е просто нарушение на един закон, сух закон като Закона за нормативните актове. Това е един принципен недостатък, който се превръща в политика на сегашното правителство и на сегашното парламентарно мнозинство, а именно: внасянето на закон през депутати, а не през Министерския съвет; отсъствие на каквито и да било предварителни публични и обществени дебати; изключително бързо, даже бих казал скорострелно приемане в пленарната зала между първо и второ четене за броени дни при скъсени срокове, преди още да се конституират постоянните парламентарни комисии и едно много бързо назначаване на председател на ДАНС на 14 юни. Вместо да подобри състоянието на сигурността, тази промяна, която се случи миналата година, промените всъщност са били едно алиби за постигане на някакъв, ще го кажа за трети път, задкулисен не обществен интерес. Но името на новоизбрания председател не е целият проблем. Дори ми се струва, че много се подценява това, което искам да кажа след малко – чух различни интерпретации на тезите, които имаме от нашата парламентарна група, но ми се струва, че наистина поне засега не са посочени Проблемът не е само в председателя на ДАНС и начинът на неговия избор, макар че промяната на процедурата, според нас, също е проблем. Защото, ако беше запазено президентското правомощие да назначава председателя на ДАНС, тази историческа дата 14 юни просто нямаше да се случи, дори и Вие самите щяхте да бъдете предпазени от този провал, който се очертава в следващите дни и месеци след 14 юни.

Искам да напомня, че точно в този Парламент с участието и на депутати, които и сега заемат парламентарните банки, се прие нова стратегия за национална сигурност. Бяха разработени и четири проектозакона за специалните служби, около които имаше максимален политически и експертен консенсус. Никой от нас не може да разбере защо не ги придвижихме към парламентарни комисии. Трябваше първо да структурираме системата чрез този общ рамков закон, да приемем останалите три закона по отношение на разузнавателните служби, които и до ден-днешен функционират въз основа на подзаконови нормативни актове, включително и укази на Държавния съвет отпреди 1990 г. Почти бяхме на финала по отношение на тези проектозакони и мнозина от Вас знаят за какво става дума. Не стигнаха три работни дни, за да станат факт и да влязат в сила на 1 април, миналата година. За съжаление, Вие решихте да реформирате ДАНС, МВР, Закона за специалните разузнавателни средства, без преди това да са приети тези четири проектозакона.

Накрая, отново ще потвърдя нашите сериозни аргументи да поискаме вот именно заради провала на българското правителство по темата „Вътрешна сигурност и обществен ред“. Наистина изразяваме надежда, че ще се вслушате в нашите аргументи, в противен случай цялата отговорност за провала ще бъде Ваша! Благодаря за вниманието.

работи господин Цветлин Йовчев. Ще помоля парламентарните групи, ако желаят, да представят списък на желаещите за изказвания.

за състоянието на сектор „Сигурност“, когато започна мандатът на нашето управление, да предоставя информация за това какво беше направено през тези няколко месеца, какво е в ход да се направи, за да могат да направят своя информиран избор. Ще започна със състоянието на сектор „Сигурност“, защото като че ли върху това беше поставен акцентът. Предварително искам да кажа, че няма да правя задълбочен анализ. Ще се спра само на някои аспекти, които имат отношение и касателство по повдигнатите теми. Това, което заварихме в началото – една дебалансирана система с прекомерна концентрация на правомощия и власт в ръцете на министъра на вътрешните работи. Това до голяма степен мотивира и промените, които бяха извършени в сектор „Сигурност“, и това, което продължава да бъде на дневен ред като реформи. Имаше пълен политически контрол върху подслушването на мобилни и фиксирани телефони. До края на 2013 г. технически възможности да бъдат подслушвани мобилни и фиксирани телефони имаше СДОТО – МВР, и впоследствие Държавна агенция „Технически операции“, която специализирана дирекция беше изцяло под контрола и прякото ръководство на министъра на вътрешните работи. Също така, според действащия закон, не можеше да има подслушване, за което няма разпореждане от министъра на вътрешните работи. Практически при всички разследвания не можеше да бъде проведено сериозно разследване, включително от прокуратурата, без знанието и одобрението на заместник-председателя на управляващата политическа партия.

Тук трябва да кажем, че бившият министър от управлението на ГЕРБ многократно е уведомяван за груби нарушения в СДОТО, включително и с две писмени справки за извършени проверки по Закона за защита на класифицираната информация. Заключенията от справките са, че в резултат на тези нарушения в СДОТО може да се подслушва незаконно, може да се селектира информация към заявителя, с други думи да се преценява какво може да се предостави и какво не, както и че може да се осъществи нерегламентиран достъп до класифицирана информация, включително и да се направят записи. От тези изводи и опасенията за възможности за въздействие и контрол върху значимите разследвания стават още по-сериозни. Дори и след въвеждането на практика в СДОТО – МВР, на заявителя да се предоставят звукови файлове, е установено отново и пак, че не се предоставя информация в пълен обем, тоест липсват разговори. Бившият министър е бил уведомен, че не само може, но и се извършват подобни нарушения. След изтеклите записи по скандала „Мишо Бирата“ в СДОТО – МВР, е извършена проверка. Установено е, че служител на дирекцията – на него му е бил предоставен неправомерен достъп и той е извършил запис на файлове, които впоследствие излязоха по медиите. Той е уволнен дисциплинарно. Няма да Ви карам да гадаете дали в резултат на всичко това има наказани ръководни служители на СДОТО – МВР. Няма, интересно защо?! Същевременно, при предишното управление бяха положени всички усилия контролът и монополът върху предлагането на специални разузнавателни средства, най-вече подслушване, да бъде запазен. Съгласно правомощията по закон и пълно съответствие с утвърдения бюджет за 2012 г., Държавна агенция „Национална сигурност“ закупува и монтира оборудване за подслушване. То не е въведено в експлоатация поради съпротивата и категоричния отказ на бившия министър на вътрешните работи. Под заплаха от неустойка агенцията е принудена да подпише приемателен протокол и да изплати пълната сума на доставчика, без да може да се убеди, че оборудването функционира съгласно изискванията. Основателно възниква въпросът: защо монополът върху подслушването е толкова важен за председателя на управляващата политическа партия?! Когато говорим за политически контрол върху прилагането на СРС, не можем да отминем и въпроса: как се използваше информацията, получена в резултат на прилагането? Съгласно чл. 32 от Закона за специалните разузнавателни средства, ще цитирам: „Резултатите, получени чрез специални разузнавателни средства, не могат да бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления при условията и по реда, посочени в закона.“ По време на предишното управление многократно бяхме свидетели, явно или прикрито, на използване на такава информация не според закона. Най-явно това пролича, когато от трибуната на Народното събрание бяха четени специални разузнавателни средства. Това е прецедент, недопустим прецедент! Законът беше нарушен, за да се оправдаят неоснователни публични обвинения и необосновано насилие спрямо български лекари, които впоследствие бяха оправдани. Според действащия закон, в който министърът на вътрешните работи има правомощие и еднолично управлява министерството, реално има възможности той да окаже въздействие върху разследванията, които се водят в министерството. Той може да повлияе върху решението да се започне разследване, включително как да премине това разследване и как да приключи. Това също е факт.

и всички структури, които извършват тази дейност, те също са под контрола и прякото разпореждане на министъра на вътрешните работи. Позволете ми да Ви запозная с малка част от резултатите от проверката за използването на сила и помощни средства при специални операции на МВР. В периода 2009-2013 г. са проведени 1501 специални операции. Установено е, че при предишното управление, повтарям – при предишното управление, в 701 от случаите силите и средствата са използвани неправомерно, 526 от тях са проведени, без да е посочено фактическо основание за използването им. Тоест, няма мотиви, които да покажат, че те се използват съгласно закона и действащите нормативни актове. При 317 случаи не са издавани задължителните писмени заповеди, а в 142 случая сили и средства са използвани и без да бъде посочено фактическо основание, без задължителните писмени заповеди. Тоест, и двата случая са налице.

Специализираният отряд за борба с тероризма се използва при изключително тежки случаи. Няма как някъде да не е останала информация, освен че са извършени нарушения със заповеди. със заповеди. Тук вече възникват основателни опасения, че специалните операции са използвани за репресия, без да има нужда и достатъчно основание за това. В този контекст трябва да разглеждаме осъдителната присъда на България в Съда в Страсбург, която е естествено продължение на този процес. Много ясно трябва да си дадем сметка, че по време на предишното управление в ръцете на заместник-председателя на управляващата политическа партия имаше тежки репресивни правомощия, както и отговорности те да бъдат прилагани съобразно закона. Също така много ясно трябва да си дадем сметка, че има случаи, в които те са прилагани при грубо погазване на закона. Когато говорим за опасност за демокрацията, трябва да имаме предвид това. В този контекст трябва да стане ясно, че още от първите дни на предишното управление имаше идеи за още по-голяма концентрация на власт в ръцете на политическото ръководство. Говоря за закриване на ДАНС и прехвърляне на функциите към МВР. Уважаеми дами и господа народни представители, трябва да знаете, че това се споделяше и от политическото, и от професионалното ръководство на министерството и се работеше – явно или прикрито, в тази посока. Не говорим само за случаите, в които агенцията беше наричана „раково образувание”, че трябва да бъде изрязана, „Франкенщайн”, включително има и доста публични изяви, които могат да се проследят, за да се види какво беше отношението. Искам да припомня и да информирам по-младите народни представители, че именно такъв беше репресивният модел на комунистическата държава – контраразузнаването, разузнаването, Шесто управление на Държавна сигурност, всичко беше в рамките на Министерството на вътрешните работи, а министърът беше член на Политбюро на ЦК на БКП. ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ: Казвам всичко това, за да стане ясно, че реформата, която провеждаме, е жизнено важна за утвърждаване на демократичния процес в страната. Монополът в бизнеса поражда пазарни дефекти и вреди върху икономиката. Монополът в сигурността поражда дефекти в демокрацията. Именно поради тази причина бяха и част от проведените реформи в сектор „Сигурност”. Те целяха да се разгради този модел, да има деконцентрация на власт, да няма монопол върху възможността да да се наложи контрол върху способностите на службите, да се наложи контрол и да има монопол върху използването на репресивни мерки. От тук нататък бяха и мерките, които направих. На първо място, това са промените в Закона за специалните разузнавателни средства, с които беше създадена Държавна агенция „Технически операции”. Според промените министърът на вътрешните работи вече няма информация за това кой се подслушва. Той не разпорежда прилагането на специални разузнавателни средства.

пряко върху оперативните структури на министерството, тоест няма да има възможност да влияе върху разследванията. По този начин политическото ръководство ще се занимава единствено с формиране и провеждане на политики и с контрол за това дали тези политики се изпълняват както трябва, а не с пряко въздействие върху разследванията. Прехвърлянето на ГДБОП, от една страна, целеше именно това –да бъде намалена концентрацията на власт в ръцете на министъра на вътрешните работи, но, от друга страна, се целяха и други много силни ефекти. На първо място, ние не можем да отделим организираната престъпност от корупцията. Корупцията е основна характеристика на организираната престъпност и няма как да считаме, че ще имаме ефективно противодействие на организираната престъпност или на корупцията, когато тези функции са разделени в две различни организации. На второ място, с обединението се постига и вторият ефект – очакваме да имаме сериозни подобрения по отношение на противодействието на международния тероризъм и радикалния екстремизъм. Всички експерти знаят, че в момента трудно може да се отдели тероризмът от някои форми на организирана престъпност. Много често именно организирани престъпни групи са използвани като логистична база за терористичните организации и поради тази причина също очакваме да получим силен положителен ефект. Малко по-късно ще отговоря на опасенията, че едва ли не има спиране на дейността на колегите, които се прехвърлиха в ДАНС от ГДБОП. Мисля, че опасенията са напълно неоснователни. Когато приключим обаче тази реформа, нито една политическа фигура няма да има възможност за пряк контрол и въздействие върху репресивните правомощия на службите. Нито една политическа фигура няма да е в състояние да наложи пълен или частичен монопол върху разследването на престъпления. Искам да се спра и на друг аспект от състоянието на сектор „Сигурност”. Да, наистина има Стратегия за национална сигурност, но може би някой трябва и да я чете. Сблъскахме се с липса на всякакви способности за съвместно управление на институциите и организациите в сектор „Сигурност” – планиране, взаимодействие, комуникации и контрол. Много са примерите.

не беше обезпечена сигурността на района на взрива и на района около него. (Реплика от ГЕРБ.) Няма да се спирам на това, че значително бяха забавени и първоначалните действия, които трябваше да бъдат извършени по разследването. Часове след това Държавна агенция „Национална сигурност”, която има функции и отговорности, не беше информирана и нямаше комуникации с нея. Часове след това нямаше комуникации между институциите, да не говорим, че няколко часа след събитието, дори и по-рано, се изсипа половината Министерски съвет на мястото, когато още не беше ясно каква е ситуацията – можеше да има втори взрив. Стигнахме дотам, че включително министърът на финансите беше на място да тъпче улики. Никой не потърси има ли слабости и не планира мерки, защото трябваше неистово да се защитава тезата, че няма пробив в сигурността и че вицепремиерът и министър на вътрешните работи е перфектен. Важен беше PR-ът, а не сигурността на хората. Беше ме срам заради страната ни в този момент. В България има много, ама наистина много хора, които имат сериозни познания по управление при кризи, има и планове, но няма кой да ги чете. Някои хора разбраха, че има Национален план за противодействие на тероризма, когато от Президентството поискаха отчет за изпълнението Много са другите случаи. Ако трябва да се върнем преди това и на заложниците в Сливен – същата слабост, само че там имаме уникален принос към световния опит, защото министър-председателят преговаряше с похитителя, доколкото си спомням, за това полицията да не го набие, след като се предаде. На някой може да му се струва героично, за мен е тъжно. Мисля, че не е необходимо да повтарям същите констатации за наводнението в село Бисер. Там така и не се разбра чия е отговорността за спуканата стена; кой не е стопанисвал язовира; кой и защо не е реагирал на сигналите, но пък гледахме кадри как половината Министерски съвет, някои дори в ловна екипировка, гордо се возят в бронирана техника. Нали разбирате, че като ни гледат отстрани, изглеждаме като карикатура в този момент. Смеят ни се зад гърба. Заради кого и защо?! Така и не разбрахме чия е отговорността за взривовете край Петолъчката – на МВР, на МО. Извършени са проверки, контролни органи. Нямаше и мерки, които да гарантират, че това няма да се случи пак.

За всички, които се интересуват от проблема, стана ясно, че държавата и системата не беше подготвена за това. Нямаше достатъчно капацитет на местата за настаняване; нямаше административен капацитет за обработване на документи; най-вече нямаше план какво ще правим, когато ни застигне засилената миграционна вълна. Напротив, на Консултативен съвет по национална сигурност при Президента се обясняваше как

Все още не е ясно кой и защо реши, че трябва да подкрепим в този му вид Дъблинското споразумение и да подкрепим това, че бежанците трябва да се връщат в страната, където е извършена първата регистрация. Дали това в момента е най-добре за България?! Не е ясно поради хаоса, който цари, кой и защо реши, че трябва да заеме позицията, че сме съгласни с релокацията, но само когато тя е на доброволна основа. Може би си мислим, че това нещо няма да ни застигне?! През

На трето място, направихме така, че много по-устойчиво да управляваме процесите в страната. Увеличихме капацитета на Държавна агенция за бежанците с 3000 места.

Правителството показа коренно различен подход при управлението на тази криза – подход, който трябва да се прилага при разрешаването на всички кризи. Направи се анализ, имаше цели, изработи се план. В него бяха включени 40 различни организации на различно подчинение и те действаха съвместно. Като резултат можем да кажем следното: ние овладяхме кризата. Ако в момента се говори за колебливи действия през месец юли-август, защо вот на недоверие се иска сега?! ръкопляскания от КБ.) Всички международни партньори отчитат изключително сериозния напредък на България при справянето с тази криза. И тук бих казал: въпреки действия на някои хора да клеветят и да маскарят собствената си страна. Абсолютно недостойна постъпка! Какво направихме в тази посока като цяло, когато говорим за сектор „Сигурност”? Вкаран е вече рамковият Закон за управление на системата за защита на националната сигурност. Тук искам да успокоя господин Вучков, че много от нещата, които са били резултат от дейността на експертните групи, са и сега, но са оправени някои недостатъци, които трябваше да бъдат поправени. Тогава имаше определен натиск в посока да не се отнемат правомощията на силовия вицепремиер. В момента готвим закон, в който няма значение дали ще има силов вицепремиер и кой ще бъде той, а ще има наистина ефективни механизми, за да могат да се управляват такива кризи, като тази, която ни застигна.

„Национална сигурност” за слабостите при терористичния акт в Сарафово. До месец ще внесем мерки. Разработваме план-програма за защита на обектите от критичната инфраструктура на страната.

На първо място, по отношение на взаимодействието, заварихме дезинтегрирана система, нарушени както хоризонтални, така и вертикални връзки. Абсолютно висяща Главна дирекция „Национална полиция”, без възможности за контрол, без наличие на контролна среда, неправилно разпределение на ресурса – 30% администрация, липса на планиране. Направо мога да го кажа: планираше се от долу на горе. По отношение на работните процеси, ще се спра само на един факт, без да влизам в детайли. Имаше разбит агентурен модел. През април 2010 г. са създадени и въведени така наречените групи РОИ – „Работа с оперативни източници”. Не знам чия идея е това, но по този начин се отнема възможността на оперативните работници да водят секретни сътрудници. В резултат на този модел през 2012 г. сътрудниците в МВР намаляват номинално с 2177 или в процентно изражение с около 25%. Можете да си дадете сметка до какво може да доведе това. Тази статистика също няма как да се манипулира.

цитирам: „Неефективни процедури за гарантиране на контрол при поемане на финансови задължения от структурите на МВР. Не са предприети конкретни действия за събиране на дължимите на МВР финансови средства, например от БМВ Липса на контролни механизми в процеса по бюджетиране на дейностите. Липса на процедури, които да гарантират законосъобразното възлагане на обществени поръчки. Липса на правила и норми за управление на сгради и съоръжения – собственост на МВР.” Защо казвам всичко това и защо след това ще се спра на установените нарушения? Защото говорим, че не ни достига ресурс, че не можем ефективно да противодействаме на престъпността, а ресурсът е отивал в съвсем друга посока. Заварихме дупка в бюджета от 93 млн. 900 хил. лв. неразплатени задължения и финансово необезпечени поети ангажименти. Тук е важно да отбележим, че към 31 декември 2012 г. те са били в размер на 27 млн. 285 хил. 391 лв., тоест за по-малко от шест месеца непосредствено преди да започне настоящото управление, без обезпечение са похарчени над 66 милиона! Ресурсите на министерството са изразходвани за несвойствени дейности, като например за „Сигнално-охранителна дейност”. Няма да се спирам върху това, че извършвайки тази дейност, министерството е в тежък конфликт: от една страна, лицензира, от друга страна, извършва тази дейност, но за тази дейност на МВР се отделят значителни ресурси. Служителите, които са ангажирани със сигнално-охранителна дейност, са били по това време 1701 – 11,6% от целия състав на „Охранителна полиция”. И, както по-късно ще разберете,11,6% от „Охранителна полиция” е била ангажирана в голяма степен да подпомага дейността на частни охранителни фирми. Е, ако това са ефективните мерки за борба с битовата престъпност – благодаря! Същевременно министерството се предлага като подизпълнител на частни охранителни фирми, но не охранява със сигнално-охранителна техника собствените си сгради. Около 1200 служители са ангажирани с тази охрана. Част от тях биха могли също да бъдат освободени, когато министерството започне да охранява собствените си сгради, и да се борят с битовата престъпност. Трябва да кажем, че дейността на сигнално-охранителна дейност е била губеща по време на целия мандат на предишното управление. И тук в счетоводството няма как да има манипулиране на данни. За 2009 г. загубите са 3 млн. и над 600 хил. За 2010 г. над 4 милиона. За 2011 г. над 3 милиона и половина. За 2012 г. над 2,7 милиона. За 2013 г. достигат над 6 милиона. Трудно прекратихме вече сключени неизгодни договори. Интересно защо предишното ръководство не е предприело нищо при тези системни загуби за министерството? Напротив, с договорите е заложило още по-големи загуби за 2013 г. договора с 46 фирми в 124 града, при които МВР е подизпълнител. Тридесет и четири от тези фирми нямат и не поддържат автопатрули. Интересно е как извършват сигнално-охранителна дейност. В 94 града за тази търговска дейност са ангажирани не само служители на СОТ, но и служители, които е трябвало да охраняват обществения ред, защото не е имало подразделение на СОТ. Това ли са мерките за борба с битовата престъпност?

МВР стартира обществена поръчка за регистрационни табели. Фирмата на МВР печели тази обществена поръчка. МВР определя цената, която е значително завишена. Разбира се, че фирмата на МВР печели от това. И от там нататък стават едни дарения, които са също доста съмнителни към министерството от фирма БМВ. Например, значително количество компютри. Фирма БМВ, която е държавна и която би трябвало да управлява като добър стопанин тези средства, които са държавни, е закупила принтери, които са на три пъти по-висока цена от закупените с обществена поръчка от министерството. Или закупени бронежилетки на изключително висока цена, които при трети тест показват, че са негодни. Все едно да дадем на служителите да излязат незащитени срещу куршумите.

достигащи по груби изчисления до десетки милиони годишно. Искрено се надявам, че злостните и яростни атаки на опозицията срещу закриването на СОТ и премахването на търговската дейност в

На основата на анализ на средата за сигурност и вътрешно-организационен анализ, формулиране цели и приоритети. На основата на тях вече управляваме ресурсите и организираме дейността. Взаимодействието е подобрено най-вече чрез промяна, която беше наложена в главните дирекции. И това ще даде резултат. По отношение на работните процеси имаме нова организация на патрулно-постовата дейност, нова организация на оперативно-издирвателната дейност, които също вече дават резултати. По отношение на контролна среда, първо, имаме въведена система оценка, която показва доколко всяко едно от звената се справя и къде седим реално. В главните дирекции имаме променени функционални и структурни промени, които позволяват да се осъществи контрол. Същото е и за дирекция „Инспекторат”. Имаме система за финансов контрол и довършваме системата за контрол при обществените поръчки. Не само това, премахнахме даренията категорично и премахваме търговската дейност. Нека се спрем на битовата престъпност, защото това също беше една тема, която беше разисквана в мотивите за вот на недоверие. Трябва да кажем, че това е сериозен проблем. Това е наш приоритет. Ние го възприехме като такъв, полагаме и ще продължим да полагаме сериозни усилия, за да отговорим на очакванията на хората. Няколко пъти споменавах, че за мен това е проблем, който вече касае националната сигурност. Но много категорично трябва да кажем, че тезата за ширещата се в последно време –повтарям в последно време – битова престъпност е мит. В резултат на множеството репортажи в последните дни, които показаха болката, страха и мъката на хората, които са жертва на битовата престъпност, в обществото се създаде усещането, че проблемът ескалира сега, в момента, което не е истина. Много от посочените престъпления в медийните репортажи са извършени през 2010-а, 2011-а и 2012 г. Като пример: широко тиражираният случай на възрастния човек от с. Коиловци, вързан от грабителите, всъщност е от 2009 г. В повечето репортажи хората споделят общото си недоволство от ширещата се битова престъпност през последните години. В с. Габровница, например, в телевизионния репортаж възрастен човек се оплака, че е бил ограбен преди година и половина.

Разбира се, за хората няма значение кога точно е извършено престъплението. Хората с право очакват трайно решаване на техния проблем. Но за политиците трябва да има. Не може някой да иска вот на недоверие за нещо, което се е случило по време на неговото управление. Нека да погледнем статистиката. За да разсея всякакви съмнения в момента искам да кажа, че хората, които въвеждат данните, хората, които ги обработват, и методиката, по която се обработват, е абсолютно същата. Тоест, по какъвто начин са отчитани престъпленията в предишния период, по същия начин се отчитат и сега. И ако има грешки в методиката, то те са се отнасяли по абсолютно същия начин и към цифрите за предишното управление. Да се спрем на данните от миналата година.

Сравнявайки постигнатото спрямо това, което сме заварили, престъпността е намаляла с 12%, а разкриваемостта се е увеличила с над 9%. Но нека да сравним какво е било спрямо миналата година 2012 г. На фона на регистрираните 120 558 престъпления за цялата 2012 г. и 55 989 за втората половина на 2013 г., реално престъпността по време на управлението на правителството е намаляла с над 7%. Същевременно разкриваемостта се е повишила с 2% – от 39 през 2012 г. на 41. Факт. Разбирам защо в момента имаме призив: „Нека да не се замеряме с цифри”. Защото цифрите няма да са в интерес на тези, които искат вот на недоверие. Тоест, някои цифри ни харесват, други – не. Трябва обаче да отбележим, че тези резултати не ни задоволяват и продължаваме методично да работим в тази посока. И ще успеем по много причини. Ще посоча две от тях. На първо място, имаме различно отношение към проблема от предишните управляващи. Тук ще опонирам на господин Вучков. Многократно бившият министър на вътрешните работи пред медиите и публично обясняваше, че битовата престъпност е социален проблем и че не е работа само на МВР да се справи с нея. И че проблемът с битовата престъпност ще бъде решен тогава, когато излезем от икономическата криза. Ние считаме, че е наш проблем, и че имаме много какво да направим с ресурсите, които имаме, и ще го направим. Втората причина е, че имаме различен подход. В програмата на ГЕРБ битовата престъпност е отбелязана като сериозен проблем. Там това, което видях като мярка, е, че се предвижда назначаване на допълнителен униформен състав. Ние считаме, че имаме възможности с преразпределение на състава, с промяна в организацията на работа да решим този проблем. Ето поради тази причина с различното отношение съм убеден, че ще се справим. Имаме конкретни мерки за битовата престъпност, които сме предприели. Първо, преразпределяме ресурса. За тези места, където има проблем с битовата престъпност, ние ще имаме много повече хора, включително и допълнително оборудване. Променихме организацията на работа – патрулно-постовата дейност, тоест полицаите ще бъдат там, където трябва. Променихме оперативно-издирвателната дейност, като ще засилим агентурната работа именно в тези райони. Непрекъснат контрол върху криминалния контингент и местата, където се реализират вещите, които са откраднати. Засилено сътрудничество с органите на местната власт. Започнахме вече срещи и с представители на местната власт, и с охранителните фирми, и със застрахователните компании. С влизането в новия закон и с отваряне на възможността да бъдат назначени извънщатни сътрудници на МВР имаме готовност да реализираме такава програма, която ще доведе до сериозно подобрение на работата по пресичане на битовата престъпност. Не сме в състояние навсякъде, във всяко населено място да сложим полицаи. Това означава, че целият действащ униформен състав в момента няма да стигне. Затова трябва да наложим друг подход – интензивен, който ще даде възможност чрез организационни мерки да постигнем необходимия резултат. Предстоят две програми – „Превенция” и „Сътрудничество с гражданското общество”, през тази година, които ще реализираме. Те също са пряко насочени към решаване на въпросите с битовата престъпност. Контрабандата. Предишното управление завърши мандата си на фона на многократно повтаряни твърдения, че гръбнакът на организираната престъпност е пречупен. Това е странно на фона на онова, че за последните няколко месеца, след юли 2013 г., успяхме да разкрием три организирани престъпни групи за извършване на поръчкови убийства. Задържани са над 26 лица. Три лаборатории за производство на синтетични наркотици. Две оранжерии за канабис. Две бази за производство на цигари и две бази за производство на тютюн. Също така се твърдеше, че вече няма сериозни организирани престъпни групи, които се занимават с контрабанда, производство и трафик на наркотици. Тези твърдения се споделяха и от ръководството на ГДБОП. На проведени съвещания при главния прокурор в началото на мандата на това управление се установи, че няма нито една сериозна разработка по тези линии, която успешно да може да завърши в срок до няколко месеца. В периода до месец август, когато по закон трябваше да подписвам разпореждане за прилагане на специални разузнавателни средства, нямаше нито едно искане, което да касае дейността на сериозна организирана престъпна група. Общо взето, бой по шанаджии. Когато разгледахме всичко това в контекста на състоянието на МВР, респективно – ГДБОП, с доста скромни способности картината, меко казано, не беше хич розова. На този фон твърденията на лидери на опозицията на втория месец от управлението, че в страната се вихри контрабанда, по-скоро прозвучаха като не особено конструктивна самокритика. на този етап все още нямаше сериозни кадрови промени и промени в организацията на работа на структурите, които противодействаха на контрабандата. Там бяха същите хора. Предприехме доста активни мерки в тази посока. Структурна и функционална промяна в Главна дирекция „Национална полиция”. Искам да Ви кажа, че в полицията нямаше структури, които да се борят с контрабандата. Имало е разпореждане всички случаи, които касаят контрабанда и наркотици, да се предават на ГДБОП! Може би кадровите промени, които направихме, доведоха до това, че сега имаме доста по-добри резултати. Направихме и функционална промяна в дейността на Главна дирекция „Гранична полиция”. Подобрихме взаимодействието с Агенция „Митници”. В момента отново централизирахме дейността на мобилните екипи, които сега ще бъдат – допълнително и в новия правилник ще бъде регламентирано това нещо, но вече е факт. Планира се въвеждането на допълнително техническо оборудване по граничните пропускателни пунктове и създаването на информационен център, който ще подпомогне борбата с контрабандата. Нека да се спрем на някои конкретни цифри. За да не се замеряме със статистика, ще кажа нещо, което е измеримо – то няма как да бъде променено. По данни на Агенция „Митници” през първата половина на 2013 г., когато не е управлението на нашето правителство, приходите са с 12,2 млн. лв. по-ниски от предишната година, а делът на акцизите е с 23,3 млн. лв. През втората половина, когато е нашето управление, приходите на Агенция „Митници” са със 126,8 милиона повече от същия период на 2012 г.! Нека обаче да тръгнем с цифрите, и то не тези, които са статистика от нашето управление, а отпреди това.

През 2012-а, следващата, те са 109 млн. 146 хил. 701. Намалели са 4,2 пъти! В това време приходите в бюджета са се повишили незначително. Няма някаква съществена промяна в потреблението, няма съществена промяна в околните среди. Ето тук се е завихрила корупцията, тук се е завихрила контрабандата – в този момент!

близо 199 мастербокса; - 7-и, в района на Благоевград – 95 мастербокса; - 7-и, град Русе – 100 мастербокса; - 28 млн. къса цигари са иззети от началото на годината. началото на годината. Щетите за бюджета, които са предотвратени от началото на годината, са за над 5 млн. лв. Някой силно е заблудил вносителите на вота на недоверие, че контрабандата е подходяща тема за това. Между другото, то важи и за останалите теми на днешния вот. вот. В този ред на мисли ще си позволя да Ви предоставя статистика от началото на годината по още една, чувствителна за опозицията тема – наркотиците:

Тъй като многократно са изразявани съмнения дали ГДБОП ще започне да работи в рамките на ДАНС, искам да Ви предоставя данни за последните три месеца от миналата година какво са свършили структурите на бившата ГДБОП в рамките на ДАНС: 24 операции, от които осем – съвместно с партньорски служби. По линия на наркотиците – осем, четири на територията на страната, образувани са досъдебни производства, 13,5 кг синтетични наркотици, 670 г кокаин, 6,6 кг канабис; четири операции съвместно с партньорски служби и Европол – 2 кг кокаин, 8 кг синтетични наркотици, също образувани досъдебни производства. По линия „Митнически и данъчни престъпления” – три операции с досъдебни производства, щети за държавния бюджет от 4 млн. 100 хил. лв. са установени, иззети са 1 млн. 910 хил. къса цигари. По линия „Трафик на хора и културно-исторически ценности” – три операции с досъдебни производства. По линия „Корупция” – три реализации с образувани досъдебни производства по тях. По линия „Киберпрестъпления и фалшификации на интелектуалната собственост” – седем операции, от които две с международно участие, по всички има образувани досъдебни производства. При една от операциите има предотвратени щети за българската икономика за над 6 млн. лв. Ако трябва да се спрем накрая на коментарите и тезите за това, че сме имали изключително лош доклад от Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка, позволете ми да се спра на няколко неща, първото от които е, че тук отново изпадаме в ситуацията, в която се иска вот на недоверие на правителството за нещо, което се е случило по време на предишното управление. Само шест месеца от визирания период са в рамките на нашето управление. Нека да видим какви са били като цяло забележките през целия период от миналото управление до сега и да видим какви са заключенията в последния доклад. По линия на „Борба с организираната престъпност” – липса на цялостен напредък по емблематични дела, въпреки проведените полицейски операции, необходимост от цялостно независима оценка на провалилите се дела в подкрепата на партньори от Европейския съюз. По линия на „Борба с корупцията” – неефективно прилагане на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията. И нека да видим в последния доклад какво е положителното развитие – първото е, че са прекратени политическите нападки към съдебната система, и това е за втората половина на 2013 г., използването на специални разузнавателни средства, даренията за МВР, структурната реформа в сектор „Сигурност”, като е отбелязано, че увеличението на правомощията на ДАНС за разследване на случаи на корупция по високите етажи на властта допълнително е надградило стъпки, докладвани в предишните години.

Разбира се, посочено е, че министерството трябва да се справя с предизвикателствата, като реагира по подходящ начин на демонстрациите и натиска по границите. Позволете ми в заключение да Ви кажа, че независимо от значителния допълнителен ресурс, който трябваше да отделим за справяне с миграционния натиск, независимо от значителния допълнителен ресурс, който трябваше да отделим за охрана на обществения ред по протестите, независимо от това, че през този период се провежда реформа

Някой много тежко е подвел вносителите на вота на недоверие и аз мисля, че те трябва да му потърсят отговорност. Благодаря Ви.

Господин Вучков, два пъти беше споменато името Ви, но никога в контекста на обида или засягане. Два пъти! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Ще Ви кажа изреченията, ако искате – проверете и стенографския протокол. Първото изречение беше свързано с това, че министърът се обърна към Вас и каза, че тази статистика няма как да се манипулира. Нищо друго, господин Вучков! С второто изречение той се обърна към Вас с „уважаеми господин Вучков, за да Ви успокоя ще Ви кажа” еди-какво си... Това са двете изречения.

да не се получава ситуация, при която няма да работим ефективно, защото ни предстои много работа. При нас има два списъка за изказвания – на Коалиция за България и на Движението за права и свободи. Питам Парламентарната група на ГЕРБ: ще представите ли списък и желае ли някой да вземе думата? Няма желаещи. Коалиция за България – желае ли някой? Заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Когато преди седмица за първи път се заговори за вот на недоверие по темата „Сигурност”, не обърнах особено внимание на тази информация. Тя ми прозвуча като поредната провокация на господин Борисов. Не за първи път той обявява пред медиите вот за едно, а следва друго или вот въобще няма. А и темата „Сигурност” – нима има нещо по-убедително от тази тема за това, че ГЕРБ не могат да управляват по демократично установените правила, нима полицейското насилие, подслушванията, контрабандата и партизирането на службите в лицето на вездесъщата по онова време ГДБОП не са най-често срещаните характеристики на мандата на ГЕРБ? Че нали именно тези, които дойдоха на власт със самочувствието на опитни полицаи и с обещанието да въдворят ред допуснаха в страната да бъде извършен терористичен акт, а контрабандата да придобие титанични размери? Че нали те организираха онези зрелищни операции, чийто единствен резултат са осъдителни решения на Съда по правата на човека срещу България? Когато обаче в четвъртък вотът на недоверие стана факт, осъзнах истинското значение на този акт. Тук не става дума за друго, освен за апотеоз на политическата наглост, за въздигане на безочието до осъзната политическа стратегия, за възхваляване на абсурда до степен на пълна неприемливост за нормалния гражданин и в крайна сметка до окончателното му отблъскване от политическия живот на страната. В мотивите към вота се говори за опасности за демокрацията, за критики от страна на Европейската комисия, за ширеща се контрабанда – все теми, с които сме свикнали от времето на ГЕРБ, които олицетворяваха тяхното управление. Залага се на предположението, че заслепени от непрекъснатите скандали с едни и същи действащи лица, българските граждани няма да успеят да направят разлика между основателна парламентарна критика и непочиващи на никакви факти твърдения. Това предположение обаче е грешно. Българското общество може да различи неправомерното от правомерното, основателното от неоснователното, за него не е едно и също дали някой незаконно използва държавния апарат, за да подслушва своите опоненти, или срещу него са използвани специални разузнавателни средства по установения от закона ред поради съмнения за извършени тежки престъпления. Да извадиш на преден план темите, по които си най-уязвим, с цел да ги изчерпиш преди предстоящата предизборна кампания, не е нов ход, а в случая е напълно безсмислен, защото, дами и господа от ГЕРБ, за разлика от Вас, ние не смятаме непрекъснато да се връщаме към грешките на предишните. За съжаление Вашите действия в сектора „Сигурност” вече представляват интерес само за българската прокуратура, не за българския парламент, затова, позволете ми, да отговоря на Вашите аргументи конкретно и с поглед в бъдещето, а и разликата в начина на работа на системата сега и преди е толкова очевидна, че едва ли има нужда от допълнително открояване. Мотивите за вота са разделени в шест точки. Първите две засягат законодателните реформи в сектора и по-специално преместването на ГДБОП в ДАНС. От 2009 г. насам правомощията и бюджетът на ДАНС бяха систематично орязвани за сметка на концентриране на ресурс и власт в ГДБОП. Резултатът от това бе маргинализирането на ДАНС. В този смисъл вливането на ГДБОП в структурите на агенцията е своеобразно завръщане към първоначалната идея за ДАНС, възстановяване на способностите й да изпълнява задачи, заради които беше създадена. Ако погледнем парламентарните дебати през 2007 г., когато беше приеман Законът за ДАНС, ще видим, че днешните критики по отношение на вливането на ГДБОП в ДАНС наподобяват тези, на които бяхме свидетели при създаването на службата. Това е така, защото през 2007 г., а и до днес, има противници на самото съществуване на Държавна агенция „Национална сигурност” като самостоятелна служба за сигурност. Апелирам към опозицията – нека извисим този дебат отвъд назначението на господин Делян Пеевски, който е споменаван няколко пъти в мотивите към вота. Ние не бягаме от този въпрос и отговаряхме многократно. Конституционният съд се произнесе не един, не два, а цели три пъти по този повод. Напомням, че господин Пеевски не е председател на ДАНС, че след проведена процедура на поста бе избран господин Писанчев и че откакто той оглави агенцията през месец юли миналата година, не е давал поводи за критики. Колкото до твърдението, че ДАНС се е превърнала в неподвластна на контрол служба, то освен несериозно е и дълбоко невярно. Не само ДАНС, а цялата изпълнителна власт е подложена на безпрецедентен парламентарен контрол. Но мога ли да попитам какво беше нивото на демократичен контрол върху могъщата структура на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”? Пред кого бившият шеф на ГДБОП отчиташе дейностите си дейности, по повод на които този бивш шеф днес е разследван от прокуратурата? А нужно ли е да напомням защо СДОТО беше извадено от МВР? За това също има образувано дело, този път срещу бившия министър на вътрешните работи. Но да се върнем по същество – третият аргумент в мотивите към вота са критиките в последния доклад на Европейската комисия. Припомням, че такъв доклад не трябваше да има. Мониторинговият механизъм беше предвиден за пет години и трябваше да приключи през 2012 г. Защо това не се случи, е въпрос, на който не правителството на Орешарски трябва да отговори. Неговото правителство и подкрепящото го парламентарно мнозинство ще носят отговорност за следващия доклад и затова ние се отнасяме сериозно към критиките, отправени към страната, и ще следим внимателно за изготвянето и изпълнението на научния правителствен „екшън план”. Ако за момент проявите и най-малка доза добросъвестност, ще признаете, че не може да има основание за вот на недоверие към това правителство в доклад, третиращ незначителен времеви период от неговия мандат. На четвърто място, в критиките Ви е поставен имиграционният въпрос. Тази тема е на специално внимание от страна на Вътрешната комисия и членовете й наскоро имаха възможност да се запознаят с подробен доклад на предприетите от правителството мерки. Много може и ще се каже по въпроса, но аз ще се спра само на някои числа. За последните пет години, преди встъпването в длъжност на кабинета Орешарски, във връзка с бежанските въпроси са изхарчени повече от 30 млн. лв. Въпреки изразходването на тази колосална сума, целият свят видя състоянието, в което правителството завари местата за настаняване в България. Положиха се и продължават да се полагат огромни усилия за подобряване на условията на живот на бежанците и това бе признато от говорителя на Върховния комисариат по бежанците към ООН. От друга страна, в последните месеци броят на местата за настаняване бе увеличен цели пет пъти и днес те са повече от 4 хиляди. Колкото до мерките за ограничаване на притока от чужди граждани, които Вие наричате спорни, оперативен щаб без тези мерки лицата, влезли незаконно на българска територия, днес щяха да са с 15 хил. души повече. Мисля, че това е достатъчно ясно и отговаря на Вашите аргументи. На пето и на шесто място във Вашите мотиви са контрабандата и нивото на битовата престъпност – отново два проблема, емблематични за ГЕРБ. Ако погледнем сериозно и в дълбочина към причините за развитието на контрабандата, е напълно възможно отново да стигнем до дебата за бившата ГДБОП. Именно там е била съсредоточена борбата с този феномен и резултатите от това все още не могат да бъдат преодолени. Необходимо е известно време, за да се създаде подходящата организация за работа. Резултатите от възприетия нов подход вече са налице и тяхната конкретизация е само въпрос на време. Колкото до битовата престъпност, ще имаме възможност подробно да разсъждаваме по този въпрос по време на обсъжданията на новия Закон за МВР, в чиято философия е заложено ведомството да се съсредоточи върху нормалните си задачи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпността. Специално в областта на битовата престъпност – със създаването на интерактивната карта, с определянето на 15 рискови области в страната и концентрацията на полицейски сили там, правителството Орешарски направи повече за няколко месеца, отколкото кабинетът Борисов за четири години. И това въпреки че, както Вие много правилно отбелязвате, полицейските органи са изложени на безпрецедентен натиск и в граничните райони, и в центъра на София. бих искал да подчертая едно Ваше твърдение, с което съм напълно съгласен. Вие представяте този вот като логично продължение на предишните два вота на недоверие на кабинета – така е. Наистина, след като първият вот беше ненавременен, а вторият – неоснователен, напълно логично е третият да е неадекватен. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин председател, може би процедурата по начина на водене да не е насочена персонално само срещу Вас, но няколко пъти в последните шест-седем месеца ми прави впечатление, че се оспорва възможността да се направи лично обяснение от страна на народен представител. Ще цитирам чл. 56, ал. 1 от правилника:

Аз смятам, че когато си споменат поименно, а и лично, което означава дори и да не е поименно, трябва да ти дадат думата, защото можем да изпаднем в абсурдна ситуация председателят да назначава едва ли не психиатрична или психологическа експертиза, за да се прецени дали народният представител е засегнат, или не. Нали разбирате в какъв омагьосан кръг изпадаме? Затова ми се струва, че здравият смисъл на тази норма е да се даде думата на народния представител, когато е споменат лично или поименно.

Вие поставихте важен въпрос за тази част от процедурата, която очевидно се нуждае от промяна, но на този етап няма друг вариант, освен председателят да преценява дали Вашето изказване отговаря, или не отговаря.

господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет и министър на вътрешните работи, дами и господа министри! От дългото изказване на министъра на вътрешните работи разбрахме, че в периода до 2009 г. и след 2013 г. всичко в сферата на сигурността е било цветя и рози, единствено през периода 2009-2013 г. всичко се е сринало до основи. Много дискусии ще продължат, уважаеми дами и господа, по този въпрос. Искам да се спра на темата за незаконната миграция в България през последните няколко години, и особено по време на управлението на правителството Орешарски. Получихме страшно много обвинения, че сте заварили една неработеща система, една система, в която абсолютно нищо не е направено, абсолютно нищо не е надградено. Факт: 2009 г. капацитет на Държавната агенция за бежанците –485 места за настаняване. Факт: към 1 март 2013 г. капацитет на Държавната агенция за бежанците – 1295 места. Факт: капацитет на Дирекция „Миграция” на Министерството на вътрешните работи към 2009 г. – 400 места в дома в Бусманци. Факт: в края на управлението на ГЕРБ – 1 март 2013 г., още толкова места в един изцяло нов дом в Бусманци, който нямаше да е налице, уважаеми дами и господа, ако не бяха предприети мерки, за да не бъде прекратен проектът, по който беше създаден По отношение на Пъстрогор – обект, финансиран с европейски средства и със средства от националния бюджет, пуснат в експлоатация с назначени служители там, без да има Акт 15, и Акт 16. В днешния ден домът в Пъстрогор работи и капацитетът му е увеличен. Трети факт: 2012 г. през външна граница са влезли 1904 мигранти. От тях 888 са били изведени от територията на Република България. Искам да обърна внимание, че това става чрез няколко форми: доброволно връщане, принудително връщане, връщане чрез Европейския фонд за връщане, връщане по двустранни международни договори. Така и не получихме реален отговор на въпрос, който задаваме през последните няколко месеца: колко лица са били изведени от територията на България – говоря за чужденци незаконни мигранти, после ще направя и уточнението ми – през през периода месец юни 2013 г. – края на 2013 г. В доклада, който беше изготвен от Министерския съвет, се говори, че не са били предприети абсолютно никакви мерки по системата за ранно предупреждение. Уважаеми дами и господа, предишното ръководство на Държавната агенция за бежанците е уведомило шест пъти както министър-председателя на така и заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи за проблемите, които възникват, за засиления миграционен натиск, за необходимостта от увеличаване на капацитета както на Държавната агенция за бежанците, така и на всички други органи, които работят в тази сфера, за необходимостта да бъдат предприети адекватни мерки и да бъдат предоставени съответните сгради, които, забележете, са били включително и набелязани през предходен период от време. Реакция – никаква! Трябваше да стане тази химическа атака в Сирия, трябваше да се появи възможността за военни действия в Сирия, трябваше да изчакаме да тръгне огромен миграционен поток към България през Турция и, забележете, едва към началото на месец ноември започна някакъв по-ефективен диалог с дипломатически и консулски представителства и то на държави, които нямат нищо общо със Сирия. Това са въпроси, на които, за съжаление, в дългото изявление на министъра на вътрешните работи получиха някакъв касателен отговор, но аз бих се радвал да седнем да дискутираме по този въпрос. Уважаеми дами и господа, много отдавна заявихме, че темата за бежанците поставяме не самоцелно, не за да раздаваме някакви обвинения, а за да видим по какъв начин можем да постигнем съвместно правилните решения, за да се справим наистина с този проблем. Разбирам, че господин министърът е специалист по управление на кризи, но, за съжаление, трябва да поставим няколко въпроса, които да бъдат дискутирани дори и през следващите месеци, а може би и година: има ли опасност от допълнителен миграционен натиск особено през последващите месеци? Има ли опасност от допълнителен миграционен натиск от една държава като Афганистан, защото, знаете, че след няколко месеца оттам ще бъдат изтеглени американските войски – има има ли опасност за България? Уважаеми дами и господа, някои международни анализатори говорят, че Европейският съюз трябва да предприеме сложни мерки, комплексни мерки, за да бъде потушен този допълнително създаващ се миграционен натиск. Не искам да правя анализ и на някои изказвания на други международни анализатори, че южните държави – членки на Европейския съюз, са допуснали пробив в националната им сигурност. Далеч съм от такава мисъл. Това, на което трябва да се обърне внимание, е какви адекватни мерки трябва да бъдат предприети, защото някои действия бяха предприемани, други се предприемат и в момента. Въпросът е колко от тях са достатъчни? Благодаря Ви. Благодаря, господин Ципов. Реплики към господин Ципов? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Решенията на проблемите с бежанската вълна започват именно от правителството на господин Орешарски и именно поради тази причина се обръщам към господин Ципов с едни документи, които са известни на всички нас. Тук е логичен въпросът, на който би следвало да се отговори: кой договори процентите, които са от Фонд „Убежище и миграция” в Европейския съюз за периода 2014-2020 г. за България, в размер на 0,22% в сравнение със също засегнатите страни от кризата като Гърция, Италия, съответно с 11,32 и 13,59

Защото и той ги спомена. Те много умело се разходвани за разпечатки и информационни кампании – разпечатки на брошури, организация на семинари и така нататък. Поради тази причина отправям въпросите, които са съвсем логични: кои са фирмите, направили именно тези обществени поръчки? Кой осигури, кой договори ресурса и в края на краищата, кой го изконсумира? Благодаря, господин Пъдев. Господин председател, господа министри, уважаеми колеги! Господин Ципов, 2010-2011 г. има доклади на разузнавателните служби на България, които ясно се очертава тази криза. По тези доклади на територията в България ще влязат някъде около 5-6 хил. бежанци. Освен докладите на нашите разузнавателни служби, в Министерството на вътрешните работи, ако не ме лъже паметта, са получени 112 сигнала в тази връзка.

(Атака): Уважаеми дами и господа народни представители, искам да внеса малко трезв разсъдък в това стълкновение – привидно между лявото и дясното, за тъй наречените „бежанци”. Хайде прочетете си конвенцията, прочетете си и българските закони, за да разберете най-после, че в България бежанци ня-ма! Бежанец е този, който идва направо от страната, където са били заплашени неговият живот, собственост и свободи. Това, което нахлува в България, не са бежанци, а имигранти –ислямисти от лагерите на Сирийската свободна армия по турско-сирийската граница от турска страна. Ние всички виждаме как те прииждат заедно със знамето на Сирийската свободна армия. То се вее из тъй наречените „бежански лагери” или „разпределителни центрове” и в Елхово, и в Пърстрогор, и в Харманли, и в „Военна рампа”, и къде ли не – на „Враждебна”. Това не са бежанци! Това са пришълци. Това е преводът на чуждата дума „имигранти”. Имаме над 140 деца без придружител, озовали се на българска територия. Че какво по-голямо доказателство е необходимо за това, че става дума за прехвърляне на население от турските трафиканти и българските им колеги от българската страна на границата? В момента в България тече поток от от черни, мръсни, кървави пари за трафик на хора – едно от най-големите престъпления според международното право. Самите любими Ваши „бежанци” признават това. признават това. Един казва, че дошъл с 24 хил. долара, друг казва, че платил 10 хил. долара на глава за прехвърлен човек. Трети казва, че е паднала цената на 800 или 500 долара. Това са бежанците! Благодаря Ви. Благодаря. Това беше трета реплика. Господин Ципов, заповядайте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 Усвоени са 1 млн. 600 хил. евро по Европейския бежански фонд. По отношение на брошурите. За брошурите нека напомним, че са са заложени в Годишната програма на Европейския бежански фонд от 2009 г. При предишното ръководство на уважаемия господин Мичев по т. 3.1.2. действие Б, компютрите специален езиков софтуер са заложени по 3.1.3. от същата Европейска програма от 2009 г. Медийната кампания от 313 хил. лв. – също по това време. Уважаеми дами и господа, това са сертифицирани разходи от Европейската комисия. Ако бяха спрени тези проекти, трябваше да върне тези пари. Говорим за много лоша международна дейност на предишното ръководство на Агенцията за бежанците. Две писма писма), едното адресирано до министър-председателя, а другото адресирано до вицепремиера и министър на вътрешните работи, в което председателят на Европейската служба, по-точно ръководителят на Европейската служба за подпомагане на убежището благодари на ръководството на Агенцията за бежанците за това как то е допринесло за тази дейност. (Реплики от КБ.) Вижте ги хубаво! Видяхте ли тези писма през последните няколко месеца? В края на месец ноември България получи 5,6 млн. евро целева помощ от Европейската комисия за решаването на този проблем. Още преди месец и нещо помолих ръководството на Министерството на вътрешните работи да представи информация по какъв начин са усвоени тези средства. Затова моля господин министърът да каже тези 5,6 млн. евро по какъв начин са разходвани, след като са били получени по сметките на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за бежанците. В заключение, уважаеми дами и господа, ръководството на Министерството на вътрешните работи казва, че миграционният натиск е намален до минимум. Същевременно ръководството на Държавната агенция за бежанците говори за усилване на миграционния натиск през следващите няколко месеца. Уважаеми дами и господа, нека да уточним: очакваме ли още проблеми с незаконната миграция или окончателно можем да заявим, че сме се справили с възникналата криза? Искам да напомня, че че освен справяне с този проблем е необходимо тепърва да започнат действията по интеграция, дами и господа. За момента нищо не се говори по този въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ От Движението за права и свободи – господин Костадинов. Заповядайте.

Въпреки несъстоятелността му подходих с професионален интерес към мотивите на внесения вот на недоверие. Очаквах Парламентарната група на ГЕРБ, в която има доста бивши милиционери, бивши полицаи и други специалисти по вътрешна сигурност и обществен ред да направят сериозен и мотивиран анализ на средата на вътрешната сигурност в България. С професионален интерес потърсих слабостите, които според вносителите на вота допуска правителството в областта на вътрешната сигурност и обществения ред. Нищо подобно! Пред нас има едни бланкетни, писани на коляно мотиви. Мотиви, които са толкова несъстоятелни, че дори бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов се е посвенил да подпише. Между другото, това е едно от достойнствата на внесения вот. И в политиката е приложима максимата, която се съдържа в народната мъдрост за „кумовата срама”. Започваме по същество. Първият мотив, който вносителите предлагат на нашето внимание, е дискредитираната реформа в сектор „Сигурност”. Истина е, че приоритет на партиите, подкрепящи правителството на министър-председателя Пламен Орешарски в началото на мандата на Четиридесет и второто народно събрание, беше реформата в сектор „Сигурност”. Обществото трябваше да бъде освободено от страха. Министерството на вътрешните работи трябваше да се освободи от образа на тоталитарна и репресивна структура за обикновения български гражданин. Структура, която извършва зрелищни операции, предавания по телевизията, но без краен резултат. Структура, която масово подслушваше обикновения гражданин и политически опоненти. Структура, която регулираше икономическите отношения в държавата. Приехме изцяло нова философия. За първи път от 18 години за министър на вътрешните работи бе избран професионалист, без каквато и да е партийна кариера в миналото, без каквото и да е партийно минало. Бе променена традицията министърът на вътрешните работи да е човек с политическа и партийна власт, с цел гарантиране на политическа необвързаност на Министерството на вътрешните работи и даване на ясни гаранции на българското общество за това, че повече Министерството на вътрешните работи няма да се използва за изпълнение на партийни и политически поръчки. Създаването на Държавната агенция за технически операции, промените в Закона за специалните разузнавателни средства, създаването на постоянна парламентарна Комисия за контрол над службите за сигурност и специалните разузнавателни средства в Народното събрание, създаването на Независимо бюро за контрол над специалните разузнавателни средства са ясни и правилни стъпки в тази посока, които вече дават своите резултати, а именно – повишава се доверието на обществото към Министерството на вътрешните работи. Нещо, което не можете да отречете. Вторият мотив – промените в ДАНС и опасностите за демокрацията. Този мотив също представлява механичен сбор от неверни и противоречащи си съждения. Няма как да е вярно твърдението, че ДАНС се превръща в опасен инструмент за икономическо и политическо въздействие и същевременно да се твърди: за седем месеца ДАНС е предала едва девет досъдебни производства на прокуратурата с мнение за съд. Няма как да е вярно твърдението: изваждането на СДОТО от МВР е грешка и същевременно да е вярно твърдението, че запазване на Дирекцията за технически операции с ДАНС също е грешка. Няма как въвеждането на нови процедури за прилагане на специалните разузнавателни средства, създаването на Независимо бюро за контрол над СРС-тата, създаване на постоянната Комисия в Народното събрание за контрол над службите за сигурност над службите за сигурност и контрол на специалните разузнавателни средства да създава нови дефицити и нови опасности в тази сфера. Следващият мотив – неуспехи около имигрантската вълна. По тази тема обстойно говори вицепремиерът, говориха и моите колеги, ще си позволя и аз да кажа няколко изречения. Ще си позволя да представя на Вашето внимание сравнителен план за извършеното през последните четири години и извършеното през последните шест месеца. През 2012 г. заплахата от бежанска вълна към страната не е разглеждана нито от Съвета по сигурността към Министерския съвет, нито на заседание на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на Република България. Заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента, на което една от темите е свързана с миграционните процеси, е проведено на 5 февруари 2013 г. След обсъждане на проблема обаче отново не са предприети план или конкретни мерки в отговор на бежанския натиск. Държавната агенция за бежанците в този период е водила крайно пасивна политика по отношение на комуникацията със специализираните международни организации като Европейската служба за подкрепа в областта на убежищата и Върховния комисариат за бежанците при Организацията на обединените нации. До средата на 2013 г. България е напълно неподготвена за прогнозираната бежанска вълна. Капацитетът на местата за настаняване на Държавната агенция за бежанците е почти запълнен. Мерките, които предприема Държавната агенция за бежанците, са или неадекватни, или недостатъчни. Почти нищо не е направено за увеличаване на капацитета и подобряване на битовите условия в местата за настаняване. В този период всички компетентни институции увеличават дейността си до констатациите, че е налице тенденция за увеличаване на броя на лицата, търсещи закрила. Към края на 2012 г. общият капацитет на местата за настаняване в страната е запълнен на 90%. Мерките на Държавната агенция за бежанците предвиждат увеличаване на капацитета с нови 800 легла – решение, което, освен че не е ефективно, не е и изпълнено. До втората половина на 2013 г. комуникацията с международните организации е сериозно нарушена, което се доказва от договарянето на изключително малък обем евросредства за България от Фонда за убежище и миграция на Европейския съюз. За следващия програмен период 2014-2020 г. България е договорила сума от едва 0,22% от цялата сума във фонда. За сравнение, както преди малко спомена и друг мой колега, за страни като Гърция и Италия – също външна граница на Европейския съюз, подложени на миграционен натиск, са предвидени 11,32 и 13,59%. С Постановление на Министерския съвет № 260 от 11 октомври 2012 г. на областния управител на област Хасково са предоставени 200 хил. лв. за подготовка на терен за изграждане на временен приемателен център в гр. Харманли с модул за 1000 човека. Парите са за възстановяване на електрическото захранване, инфраструктурата на ВиК и съобщителните системи, почистване на района и извозване на изсечената растителност, текущ ремонт на сградите на Щаба, извозване на строителните отпадъци, проверка и ремонт на канализационната система, изграждане на мивки и бани и включването им към канализацията. След възникването на кризисната ситуация на 2 септември 2013 г. областният управител на Хасково прави оглед на района и установява, че състоянието на терена е трагично, негодно за разгръщане на лагер, с избуяла растителност, изсъхнали и паднали дървета, затревен асфалт, липса на ток и вода. Отговорът какво е станало с парите може би ще си дадете сами. Каква е ситуацията след средата на 2013 г.? За първи път след констатацията през 2013 г. за имиграционен натиск министър-председателят на Република България свиква Съвета за сигурността към Министерския съвет. На проведеното през август 2013 г. заседание е приет доклад на вицепремиера и министър на вътрешните работи с анализ на риска, оценка на способностите за реагиране, конкретни мерки за овладяване на кризисната ситуация и индикативна бюджетна прогноза за осигуряване на дейностите. Първоначално са предвидени 11 мерки, които са изпълнени незабавно. На следващия етап е разработен Национален план с 33 конкретни мерки и 129 дейности, от които към 4 февруари 2014 г. са изпълнени 110 дейности или 85%. В процес на изпълнение са 4 дейности, а неизпълнените 15 дейности имат хоризонт на изпълнение 31 март 2014 г. Капацитетът за настаняване на лицата, търсещи закрила в страната, е увеличен повече от пет пъти през 2013 г. от 782 места за настаняване в края на 2012 г. на 4060 места в края на 2013 г. Наред с всичко това са предприети конкретни стъпки за повишаване на административния капацитет на Държавната агенция за бежанците. Въведена е нова организация на дейността по регистрация и предоставяне на статут, интегрирани са усилията на Държавната агенция за бежанците с Държавната агенция за национална сигурност и Министерството на вътрешните работи, резултат на които са облекчени процедурите и са съкратени сроковете за настаняване, регистрация и разглеждане на молби от чужди граждани. Като краен ефект с пъти е увеличен броят на предоставения статут на чужди граждани, търсещи закрила. Резултатите от така посочения пред Вас сравнителен анализ оставям на Вашата преценка. Следващият мотив – ширещата се контрабанда. Ще предоставя на Вашето внимание без коментар сравнителни числа, а именно иззети наркотични вещества от Министерството хероин – през 2013 г. 252,9 кг. срещу 85 кг. през 2012 г.; кокаин – 18,2 кг. през 2013 г. срещу 9 кг. през 2012 г.; марихуана и канабис – 29 тона 490 кг. през 2013 г. срещу 2 тона 300 кг. през 2012 г.; синтетични наркотични вещества – 77 кг. през 2013 г. срещу 11 кг. през 2012 г. Интересно е сравнението на резултатите за януари 2014 г. с месец януари 2013 г.: иззети цигари през месец януари 2014

насипен тютюн – 4829 кг. през месец януари 2014 спрямо 953 кг. през месец януари 2013 алкохол – 3532 литра през месец януари 2014 г. спрямо 1598 литра през януари 2013 г. Изводите от така чутите числа направете сами. Уважаеми колеги, реформата в сектор „Сигурност” е поставена на здрава основа и се извършва в правилната посока. За последните пет месеца на 2013 г. в рамките на извършената реформа, броят на служителите в Министерството на вътрешните работи е намален с над 3 хил. души. Към 31 декември 2013 г. Министерството на вътрешните работи има общо 50 хил. 971 служители, като съотношението на изпълнение на основни към спомагателни дейности е 80% към 20%.

За сравнение през 2012 г. на един служител са се падали средно по 1,4 сътрудника. Делата на оперативен отчет през 2013 г. са водени средно по 5,2 дела от един служител, докато през 2012 г. един служител е водил средно по 4,9 дела. Има още много какво да бъде направено в сферата на вътрешната сигурност и обществения ред. Предстои приемане на нов Закон за Министерството на вътрешните работи, където се поставя акцент на ефективно сътрудничество с гражданското общество и органите на местната власт, като се внедрява и статутът на извънщатния сътрудник на МВР. Предстои разработване и прилагане на модел за сътрудничество на органи на МВР с частните субекти в областта на охранителната и застрахователната дейност. Предвижда се повишаване на ефективността при контрола и организацията на движението по пътищата и внедряване на технически системи за наблюдение и контрол с цел намаляване на броя на убитите и ранените при пътно-транспортни произшествия. Набляга се на системното противодействие на организираната престъпност по линията на контрабандата с акцент върху престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система на страната, водещи до пряко ощетяване на бюджета. В тази посока в началото на 2014 г. е издадена съвместна заповед на Главния прокурор на Република България господин Сотир Цацаров, министъра на вътрешните работи господин Цветлин Йовчев и председателя на ДАНС господин Владимир Писанчев

второ, корупция сред високите етажи на властта; трето, разпространение и трафик на наркотични вещества и прекурсори. За ефективно противодействие на престъпността и осигуряване на добра среда за защита на вътрешната сигурност и обществения ред е необходимо национално съгласие и консенсус. Ето защо, господа вносители на този вот на недоверие, ако сте искрени в декларираната от Ваша страна цел за подобряване на цялостната държавна политика в този сектор, поемете своята отговорност на парламентарна опозиция, участвайте активно в дебатите по законодателство в тази сфера и бъдете на нивото, за което имате претенции. Сектор „Сигурност” не търпи партизирането и политическата партизанщина, особено тези, които го подчиниха в услуга на собственото си его и превърнаха специалния инструментариум на държавата в свое партийно оръжие. Благодаря за вниманието. Има ли реплики към господин Костадинов? Заповядайте. Уважаеми колега Костадинов, съгласен съм почти с всичко освен с това, че казахте, че мотивите не са действителни, писани на колене. Считам, че мотивите са относително смислени,

в техните финални слова, а именно: „Изброените шест мотива за вот на недоверие не изчерпват аргументите срещу правителствената политика в сферата на вътрешната сигурност и обществен ред. Провалите в тази сфера се дължат на управленско безсилие,

Затова Ви го правя като предложение. Ако бях на мястото на вносителите, след като чуя доклада на министър Йовчев, щях да си изляза от залата и поне до края на мандата на това правителство да не се сещам за темата „Сигурност”. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.